li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Državna tajnica Ministarstva pravosuđa, Snježana Bagić. Izvolite. **Bagić, Snježana** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Uvažene dame i gospodo zastupnici, pred vama je jedan od prijedloga zakona koji se, kojem se dodatno naše zakonodavstvo usklađuje sa pravnom stečevinom Europske unije. Dakako područje trgovačkog prava pa ni trgovačka društva kao što su dioničko društvo, odnosno gospodarsko interesno udruženje nisu nepoznata u našem pravnom sustavu. Ona postoje u našem sustavu već 10-ak godina, točnije od 1995. godine kada je stupio na snagu Zakon o trgovačkim društvima. Tako da je to područje sustavno uređeno ne samo ovim zakonom nego se na njega nadovezuju neki drugi zakoni kao što je Zakon o tržištu vrijednosnih papira, Zakon o preuzimanju dioničkih društava, te neki zakoni koji su vezani za gospodarsko poslovanje kao što je Zakon o bankama, Zakon o osiguranju itd. Međutim, vrlo živi gospodarski promet pa tako i interesno povezivanje subjekata iz raznih država već ranije među zemljama članicama Europske unije je zapravo pokazalo potrebu da treba i statusno riješiti pitanje pravnih osoba koje se na taj način interesno povezuju. To je učinjeno dvjema uredbama, Uredbi o statutu europskog društva Societas Europea

u skladu sa regulativama Europske unije primjenjuju izravno, ove dvije uredbe nije moguće, ni jedna to zemlja nije mogla učiniti i izravno primijeniti u svoje zakonodavstvo zato što je polazeći od specifičnosti zakonodavstva u svim državama zemljama članicama sada uredba se poziva na primjenu, odgovarajuću primjenu nacionalnog zakonodavstva. Stoga su sve zemlje, pa tako to mora učiniti i Hrvatska trebale donijeti provedbeni propis, zakon kako bi se u potpunosti implementirale ove dvije uredbe u njihov pravni sustav. Dakle uredbama se sada, zapravo tim zakonima se uređuje kako se uredba može primijeniti u svakom od tih zemalja. To se u konkretnom slučaju čini i predloženim tekstom zakona kada je riječ o našem pravnom Opredijelili smo se za pristup da se ne inkorporira ovaj, ova dva zapravo pravna subjekta, nova pravna subjekta kao europsko trgovačko društvo i europsko gospodarsko interesno udruženje kroz Zakon o trgovačkim društvima, jer smo ocijenili da bi se time zapravo narušila struktura toga zakona i to ne bi bilo dobro i osiguralo zapravo jednostavniju primjenu. Zato smo smatrali i opredijelili se da treba donijeti poseban zakon, ovaj zakon koji se predlaže kao tekst konačnoga prijedloga zakona kako bi se ove dvije uredbe implementirale u naš pravni sustav omogućile dakle kako subjektima iz zemalja članica Europske unije, ali i našim subjektima da se kroz primjenu ovih uredba i dalje interesno povezuju kroz ovaj zakon zakon i posebnu primjenu ovih dviju uredbi. Zato zakon zapravo ima dva osnovna segmenta, segmenta kojima se određuje način osnivanja, spajanja nadzora i kaznene odredbe kod kršenja tih odredbi, kako europskog dioničkog društva tako i europskog gospodarskog interesnog udruženja. Uvažene dame i gospodo zastupnici evo u kratko i u bitnome o ovom tekstu zakona. Ovo zakonodavstvo predložio je na tekst zakona dva amandmana koje su nomotehničke prirode pa će ih Vlada kao predlagatelj prihvatiti. I dakako sudjelovat će u u redakcijskoj doradi teksta kako bi se ovi propisi koji sadrže u sebi i tuđice što bolje kroz zakon i tekst i njegovoj zakonodavnoj redakciji primijenili. Zahvaljujem. **Šeks, Ne. Otvaram raspravu. Klub zastupnika SDP-a, poštovani zastupnik potpredsjednik Doma Mato Arlović. Izvolite. Gospodine predsjedniče, poštovane kolegice i kolege, državna tajnice. Naime, ovim prijedlogom zakona otvoreno je kod nas jedno vrlo interesantno ustavnopravno pitanje. U našoj zemlji po našem Ustavu po članku 5. propisano je načelo ustavnosti i zakonitosti koje glasi na sljedeći način: "U Republici Hrvatskoj zakoni moraju biti u suglasnosti sa Ustavom, a ostali propisi sa Ustavom i sa zakonom. I svatko je dužan držati se Ustava i zakona i poštivati pravni poredak Republike Hrvatske." Dodatno postoji još jedna ustavna norma kada su u pitanju međunarodni ugovori, u članku 140. koja kaže da međunarodni ugovori koji su sklopljeni i potvrđeni u skladu sa Ustavom i objavljeni, a koji su na snazi čine dio unutarnjeg pravnog poretka Republike Hrvatske, a po pravnoj snazi su iznad zakona. I to je sve što Ustav Republike Hrvatske o ovom pitanju govori. Ovdje se dovodi sada po prvi puta situacija po kojem Republika Hrvatska mora imati usklađen Ustav, zakon sa uredbom Europe, Europske unije. I nota bene ima još dodatnu situaciju u tom zakonu da ukoliko se nešto u ovom zakonu protivi uredbi Europske unije neposredno će se primjenjivati uredba Europske unije. Koliko je meni znano, a koliko je razvidno iz ovoga Prijedloga teksta zakona ova uredba nikada nije ratificirana niti je postala sastavni dio pravnog poretka Republike Hrvatske. Drugo, što je iznimno važno jeste da u obrazloženju usklađenosti ovog zakona sa uredbom u isto vrijeme se navodi čitav niz ili sa ovim uredbama, da budem precizniji, navodi se čitav niz odredbi, odredbi, uredbi koje će se neposredno primjenjivati u Republici Hrvatskoj, a da ni po kojem pravnom aktu nisu sastavni dio pravnog poretka Republike Hrvatske. To dakako čini se na prvi pogled dovodi do proturječnosti vezano za Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju po kojem smo mi prihvatili obvezu svojeg usklađivanja sa pravnom stečevinom Europske unije u koju ulazi ova uredba, ali samo na prvi pogled. Ako želimo uskladiti naše zakonodavstvo u tom segmentu, sa tom stečevinom koju čini i ova uredba, onda moramo uskladiti sa svim odredbama te uredbe ili moramo ovim zakonom preuzeti uredbu da će se ona primjenjivati, dakle u zakonu mora postojati posebna odredba i dati odgovarajuću snagu, a ne ako proturječi uredbi tad će se primjenjivati neposredno uredba a zakon o tome ništa ne govori. To je prvo pitanje koje je vrlo interesantno i koje moramo imati u vidu. Druga stvar koja je upitna jeste upitno pitanje zapravo usklađenosti ovog zakona sa pravnim sustavom Republike Hrvatske i to kako sa aspekta Zakona o trgovačkim društvima tako i sa aspekta Zakona o preuzimanju trgovačkih društava. Prvo sa aspekta sjedišta Zakon o trgovačkim društvima nešto drugačije govori o prijenosu sjedišta nego što ova uredba govori. Drugo, sa aspekta preuzimanja trgovačkog društva ako dioničar pa i u ovom slučaju kada se radi o otpremninama, tamo govori naknade, ovdje prvi puta govori se o primjerenoj naknadi ili tržišnoj naknadi, a europska praksa jeste da u prosjeku se zapravo ta primjerena naknada isplaćuje otprilike u vrijednosti prosječne cijene zadnja tri mjeseca na burzi koja je u pravilu uvijek viša nego što je cijena kod preuzimanja trgovačkog društva. Sada se postavlja pitanje u čijem interesu se zapravo donosi ovaj zakon. Da li u interesu malih dioničara, naših dioničara ili multinacionalnih, odnosno velikih kuća koje će se pojaviti trgovačkih društava koja će se pojaviti na ovom našem prostoru. Treće je pitanje kako to uskladiti i koji će zakon važiti na prvi pogled to treće pitanje. Naime, u slučaju da dođe do sukoba sa domaćim zakonodavstvom važi ili ovaj zakon ili uredba i u tom pogledu zapravo mi po prvi puta dobijamo nešto drugačiju situaciju vezano za obrazloženje teksta zakona. Nije problem bilo u trgovački zakon koji ima tisuću i ne znam 100 i nešto članaka, unijeti još 50-tak članaka pa donijeti pored niza trgovačkih društava koje su regulirani tim zakonom i ova dva trgovačka društva. Ništa se time ne bi dogodilo i ne bi taj zakon bio nepregledan kako se pokušava reći. Dapače, problem bi bio u tome da bi se ovo moralo usuglasiti s onim zakonom i sve odredbe, uredbe uskladiti sa tim zakonom. Drugi je problem, ovdje iza toga se krije nešto drugo, da ovakva rješenja vezano za provođenje uredbi kojim trebaju osigurati ova interesna udruženja u Republici Hrvatskoj, praktički ne bi bilo moguće riješiti. Naravno ni sama teza o tome da nije potrebno donositi dva zakona s obzirom da se radi o dva različita slučaja, nema također utemeljenja, jer ako je moguće bilo donijeti ovaj zakon pored Zakona o trgovačkim društvima i Zakona o preuzimanju trgovačkih društava, pa zašto ne bi bilo moguće donijeti dva, svaki za pojedinu uredbu. Međutim, ovo sve što hoću reći, hoću ukazati na činjenicu da se iza toga zapravo krije namjera i podilaženje interesu krupnog kapitala u vezi sa gospodarsko-interesnim udruženjima koje se treba urediti ovim zakonom. Drugo što bi htjeli reći jeste činjenica da za nas u Klubu zastupnika SDP-a nema dvojbe da treba uskladiti i sa ovim uredbama naše zakonodavstvo, ali isto tako moraju te uredbe postati sastavni dio našeg pravnog poretka i ne može stajati niti u obrazloženju, a niti u tekstu zakona, citiram: "da će se na ta društva prvenstveno primjenjivati odgovarajuće europske uredbe" zatim ovaj zakon pa tek Zakon o trgovačkim društvima i ostali naši propisi itd. Ne ide, teško je to prihvatiti ako uredbu u isto vrijeme nismo prihvatili kao sastavni dio svog pravnog poretka. Naravno pitanje hitnosti s obzirom da će se primjenjivati zakon od dana stupanja Hrvatske, odnosno pristupanja Hrvatske Europskoj uniji i može se dovesti u znak pitanja. Međutim zbog pregovaračkog procesa ako je rečeno da ćemo usuglasiti sa tim uredbama nama naše zakonodavstvo do siječnja 2008. godine, nemamo ništa protiv da to ide u proceduru. Međutim ne na ovakav način. I zadnju stvar koju mi hoćemo posebice naglasiti, želimo naglasiti nekoliko stvari koje se tiču činjenice koja je veoma važna u Republici Hrvatskoj prisutna. Naime ove uredbe po ugledu na američko zakonodavstvo vezano uz trgovačka društva i posebni svijet, zapravo otvaraju dodatnu liberalizaciju o preuzimanju društava i zajedničkom nastupanju preko interesnih udruženja koja doduše nastupaju u svoje ime ali ne mogu ostvarivati posebnu dobit nego članice društva ostvaruju posebnu dobit na tržištu. Ali znate, to ide korak po korak. U američkom sustavu imate i takve situacije da menadžment ako ima 40% i više udjela, može preuzeti društvo i to na način da samo obavijesti ostale dioničare o preuzimanju udjela ako se radi o malim dioničarima. Ono što je bitno za nas, jeste činjenica da mi imamo donekle razvijeno malo dioničarstvo i da ga u zadnjim potezima vezano za privatizaciju dijela THT-a ili dijela Ine jučer, zapravo proširujemo. Ali ti pojedinci, nosioci tih dionica će imati tako mali postotak da će zapravo veliki sustavi moći kad kod hoće pozivom ili na Zakon o preuzimanju trgovačkih društava ili na Zakon ovaj koji sada donosimo, zapravo izvlastiti te iste dioničare od njihovih dionica i to tako da im zapravo ako ne prihvate zapisnik protivljenja odluci o prijenosu primjerice sjedišta ovdje, da će im isplatiti primjerenu naknadu, a po Zakonu o preuzimanju na način da će im dati samo odgovarajuću naknadu koja se zapravo procjenjuje. U takvoj situaciji mi ćemo dovesti sebe u situaciju da praktički naši mali dioničari, a to su mahom radnici ili bivši radnici naši umirovljenici, dođu u potpuno nepovoljni položaj i mi moramo ako već hoćemo ići na to da uskladimo ovaj dio, jasno razlučiti u kom segmentu je interes Republike Hrvatske u razvoju malog dioničarstva i kako to treba zaštititi. Slična je situacija i sa ovim člankom 13. gdje se kaže da odluka glavne skupštine o prijenosu sjedišta društva ne može se pobijati zbog toga što ponudu za plaćanje otpremnine u novcu nije primjerena ili što u planu prijenosa sjedišta u izvješću i prijenosa itd. ili revizije nadzorno obavljeno ispitivanje, odbora obavljeno ispitivanje dana objašnjenja ponude za plaće, otpremnine nisu u skladu sa zakonom. Pa ljudi moji objasnite mi. Ne možete pobijati ako nije primjerena otpremnina koju vam je propisao zakon da on mora dati i čak ne možete ni ako to obrazloženje nije u skladu sa zakonom. Pa kako ste vi to uskladili sa pravnim sustavom Republike Hrvatske i sa Ustavom takve odredbe? Ista je situacija i oko sazivanja primjerice glavne skupštine. Citirat ću samo članak 6. stavak 1. u kojem se kaže u drugoj rečenici to pravo ima i dioničar koji nije sudjelovao na glavnoj skupštini jer je u tome bio protupravno spriječen ili glavna skupština nije bila valjano sazvana ili pak predmet odlučivanja nije bio valjano objavljen. Dakle, i taj dioničar ima pravo potraživati otpremninu, a jedino što ja postavljam pitanje da li uopće na takvoj skupštini koja je nezakonito sazvana je moglo se donijeti se odluka o promjeni sjedišta, firme bez obzira da li se primjenjuje kriterij gdje boravi uprava ili djelatnosti gdje ju obavlja. Dakle, očigledno da neke stvari ipak ovdje vuku u onom pravcu da se otvori veliki prostor za preuzimanje velikog dijela dioničkog kapitala i dioničkih vrijednosti u Republici Hrvatskoj putem ovog Zakona, a ne zakonima o trgovačkim društvima i koji bi praktički doveo do toga da se dodatno razglase naši mali dioničari. Tim više bih htio naznačiti zadnju primjedbu, da odredbe na koje se poziva da ćemo ih neposredno primjenjivati iz tih uredbi bolje štite poziciju malih i drugih dioničara nego što to štiti ovaj Zakon, ali mi nećemo moći primjenjivati neposredno te odredbe ne samo zbog toga što nismo punopravni član, nego prije toga kad postanemo punopravni član prije toga tu uredbu ili te uredbe moramo preuzeti preuzeti kao svoje i preotvoriti ih u interno zakonodavstvo dok to one još uvijek nisu. Zbog toga mi iz Kluba zastupnika SDP-a prvo predlažemo da bez obzira što se radi o zakonu za koje je predloženo da se usklađuje sa Europskom unijom pa nosi oznaku P.Z.E. da se skine hitni postupak i da se o tome provede prvo čitanje, a ukoliko ne bismo mogli naći takvo jedno rješenje koje bi omogućilo da se ova ozbiljna pitanja rasvijetle koja nisu vezana uz stranačku politiku, nego uz zaštitu nacionalnog interesa Republike Hrvatske onda mi na žalost nećemo ovaj Zakon u hitnom postupku moći poduprijeti bez obzira što postoji način na suglasnost svih nas u Parlamentu, parlamentarnih stranaka da ćemo zajednički djelovati na usklađivanju našeg zakonodavstva s Europskom unijom i ubrzano raditi na tome da se što prije približimo. u takvom poslu sigurno ne smijemo zanemariti i interese našeg naroda i naše države i moramo voditi računa koliko god je važno da brzo budemo članice Europske unije i isto je tako važno i kako i kakvi ćemo u tu Europsku uniju ući. Hvala vam lijepa.

Dozvolite mi se osvrnuti na primjedbe koje su iznesene na ovaj tekst Zakona, a koje se odnose na njegovu neustavnost i na njegov sadržaj, odnosno pitanje da li mi time pogodujemo određenim interesnim skupinama. Dakle, postavlja se pitanje neustavnosti …/Govornica se ne razumije./… na odredbu članka 140. da međunarodni ugovori koji su sklopljeni, potvrđeni u skladu sa Ustavom su po pravnoj snazi jesu dio unutarnjeg poretka, ali su po pravnoj snazi iznad zakona, međutim ne i Ustava. Moram napomenuti da je ovdje riječ o uredbama vijeća Europske Komisije, odnosno Europske unije koje se kao pravno zakonodavstvo Europske unije izravno primjenjuju u zakonodavstva država. Dakle ovdje nije riječ o međunarodnim ugovorima i njih nije potrebno ratificirati. S druge strane da je postojala potreba za usklađivanje Ustava i da se ne mogu odredbe, uredbe kroz ovaj Zakon, odnosno kombiniranje tih uredbi sa našim unutarnjim zakonodavstvom, donošenjem posebnoga zakona inkoporirati kroz ovaj Zakon, a da ne dođe do promjena Ustava jer mi ne bismo mogli zakon niti predložiti. U pregovaračkom procesu bit će nekih pitanja za kojeg su potrebne eventualno promjene Ustava, ali to nije ovo pitanje. Konačno kako se uredbe inače ne mogu izravno primjenjivati u našem pravnom sustavu jer još nismo zemlja članica Europske unije, ovaj Zakon će stupiti na snagu kada Republika Hrvatska postane punopravna članica Europske unije i to jasno piše u članku 47. Dakle, ovaj Zakon stupa na snagu i počet će se primjenjivati tek kada Republika Hrvatska postane punopravna članica unije i tada će se primjenjivati ove uredbe i ovaj Zakon gdje su oni međusobno vezani. Razlika Hrvatske u odnosu na neke druge zemlje je dakako u djelomici razgovora i pregovora ranije zemlje su, to sam već uvodno rekla različito uređivale pitanja kako će inkopirati te uredbe. Uredbe se kao dio Aquisa pravne stečevine koje se odnose na trgovačko pravo mora inkoporirati svaka zemlja koja želi postati članica Europske unije, učiniti u momentu kada postane članica. Mi to činimo nešto ranije, s tim da zakon stupa na snagu već sam rekla kada postanemo punopravna članica Europske unije, činimo to ranije jer su u pregovaračkom procesu procijenili kroz postupke pregovora i ovo poglavlje pravo trgovačkih društava da s obzirom na naše situacije, naše zakonodavstvo možemo to učiniti na ovaj način već sada kroz ovaj zakon s odgodom njegova stupanja na snagu. Zašto to činimo posebnim zakonom? Da je Vlada kao predlagatelj htjela nešto skrivati i da je htjela, da joj lakše eventualno zakon prođe mogli smo to …/Govornica se ne razumije./… Zakon o trgovačkim društvima, ali upravo zbog transparentnosti, zbog toga što uvodimo dva potpuno nova trgovačka društva to činimo ovim posebnim zakonom kao jednom novinom koja se nastavlja na naše trgovačko pravo i na naša dionička društva, ali ipak je to novina. S druge strane kome mi pogodujemo? Ne pogoduje se nikome posebno. Pogoduje se trgovačkim subjektima koji posluju i pogoduje se njihovoj mogućnosti mada u međusobnom povezivanju i unutar Europe kroz povezivanje trgovačkih subjekata oni osnivaju ako to žele i ovakav oblik trgovačkih društava koji mora biti upisan u naš registar i postoje posebnosti kroz koje se to propisuje. Dakle to nemamo pogodovanje posebno na nekome krupnome kapitalu. Ako u Hrvatskoj nema velikih trgovačkih društava ili društava koja ima za to zainteresirana ili ako stalni kapital nije zainteresiran …/Govornica se ne razumije./… društva onda se ona neće niti osnivati, ali nema govora o tome da ako nema prepoznavanje njihovih potreba i interesa da bi se to nekome posebno pogodovalo. Zato mislim uvažene dame i gospodo zastupnici da uz uvažavanje svega što je rečeno u ime Kluba zastupnika SDP-a ovaj Zakon ni na koji način nije u nesuglasju sa Ustavom, dapače on zapravo predstavlja nama jednu stepenicu da i ranije zato što imamo tako već razvijeno naše trgovačko trgovačko pravo i kod prijema u naš pravni sustav ovaj Zakon usvojimo ga i dok čekamo da postanemo punopravna članica omogućimo subjekte da se sa ovim novim zakonodavstvom upoznaju ne samo ovdje, ali osobito u gospodarskom poslovanju kako bi kada zakon stupi na snagu mogli ocijeniti žele li primjenjivati njegove odredbe. Zahvaljujem. Potpredsjednik Doma, poštovani zastupnik Mato Arlović. Izvolite! Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Ovu pojedinačnu raspravu zapravo koristim između ostaloga i da reagiram na obrazloženje državne tajnice. Naime, prvo činjenica je da naš Zakon o trgovačkim društvima poznaje gospodarsko interesno udruženje. Drugo. Takva je stipulirana odredba u našem Zakonu o trgovačkim društvima preuzeta iz njemačkog zakonodavstva. Treće. U njemačkom zakonodavstvu postoji dovoljno prostora da se primjeni i ova Uredba Vijeća Europske zajednice. Četvrto. Sami predlagatelj zakona u obrazloženje zakona pišu, citiram: "No, neposredna primjena nije moguća ako su u nacionalnom pravu pravno ne uredi da se …/Govornik se ne razumije./… uredbi primjenjuju propisi o nacionalnim dioničkim društvima i nacionalnom gospodarskom interesu udruženja u zemlje koje ga imaju." A mi u isto vrijeme u obrazloženju zakona između ostaloga govorimo, primjenjivat će se direktno, primjenjivat će se direktno, primjenjivat će se direktno. Pogledajte priloge uz ovaj zakon. Dakle, primjenjivat će se direktno uredba koja nije sastavni dio pravnog poretka Republike Hrvatske. Četvrto. Republika Hrvatska nakon prijema u Europsku uniju mora potpisat Ugovor o pristupanju. Važno je da li ćemo mi tim ugovorom o pristupanju potpisati i ovu uredbu da postaje sastavni dio ili ne. To ćemo vidjeti kad postanemo punopravni član. I peto. Iz svega je razvidno da je teško moguće prihvatiti zakon koji traži da se primjenjuje propis u Republici Hrvatskoj koji još nije ni objavljen a kamoli, tako nije ni dostupan građanima Republike Hrvatske, a kamoli da bi postao u skladu sa Ustavom, jer ga nismo mogli preuzeti na drugačiji način jer se radi o uredbi, ne radi se o međunarodnom ugovoru iz članka 140., o kojem sam ja govorio. I zbog toga naznačavam da ovo pitanje ipak otvara malo drugačije stipuliranje odnosa oko interesnog udruženja nego što to radi i daje dosada Zakon o trgovačkim društvima u Republici Hrvatskoj. Hvala lijepa. Državna tajnica će to komentirati. Izvolite! Ispričavam se. Samo sam htjela dodatno ponoviti da sve uredbe koje se donose kao obvezujuće pravo zemlje članice ima izravnu primjenu u zemljama članicama. To je takav dio pravne regulative zemalja članica Europske unije. Prema tome, neke zemlje katkada, one se izravno primjenjuju. S jedne strane ovdje sam jasno rekla također da mi ovu uredbu u ovom času nećemo primjenjivati. Nećemo primjenjivati ni zakon koji donosimo …/Govornik se ne razumije./… primjedbe zakona. Ovaj zakon jasno piše u članku 47. stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije. Dakle, zakon stupa na snagu jasno piše u članku, danom stupanja. Kada Republika Hrvatska postane punopravna članica, tada će i sve uredbe, ne samo ove o kojima sada govorimo, nego sve uredbe koje su dio pravne stečevine Europske unije, primjenjivati se u Hrvatskoj izravno. Ispravak netočno navoda poštovani zastupnik, potpredsjednik Doma Mato Arlović. **Arlović, Mato (SDP)** Gospodine predsjedniče, državna tajnice! Moram vas nažalost razočarat. Nećemo sve uredbe primjenjivati kad postanemo punopravna članica, zato pregovore vodimo. I zato ćemo dobiti za određena područja nadamo se, prijelazna razdoblja radi kojih trebamo osigurati određeno postupanje i prilagodbu hrvatskog gospodarstva, hrvatskih odnosa. I u tom ih segmentu nećemo primjenjivati. A mi ovim zakonom se unaprijed obvezujemo da ćemo kada postanemo članica primjenjivati ovu uredbu kao sastavni dio unutrašnjeg pravnog poretka i ne možemo o tome dodatno pregovarati da možda ovaj dio imamo također prijelazno razdoblje. To je pitanje koje onda otvara pitanje pogodovanja. Zaključujem raspravu.